Добрий день, шановні народні депутати! Добрий день, шановні представники засобів масової інформації! Будь ласка, підготуйтеся до реєстрації, займіть свої місця.

Шановні народні депутати, будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Шановні колеги, у зв'язку з вимогою Президента України та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України сьогодні ми проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Готові реєструватись? Готові. Нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки "за", першої зліва. Прошу реєструватись.

зареєстровано 345 народних депутатів України. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні день народження у трьох народних депутатів України. Це Андрій Володимирович Богданець

Мотовиловець – з процедури. Хвилина. Друзі, в п'ятницю сталася прикра подія: під трибуною була штовханина. І я прошу вибачення у Марії Миколаївни Іонової за те, що торкнувся вашої руки. Прошу мене вибачити. Цю трибуну досить часто використовують для політичного тиску, образ та інших. Це роблять досвідчені політики. Я не хочу бути досвідченим політиком, я хочу бути ефективним політиком. Наше завдання – приймати закони, писати їх і працювати . Прошу прийняти мої вибачення. Дякую. Шановні колеги, Марія Іонова сьогодні знаходиться у відрядженні. Вона слухає трансляцію Верховної Ради України. Вона і наша політична сила приймає ці вибачення. Ми вважаємо, що це зараз хороший приклад, коли молоді політики вчаться досвіду. Тому що за певні випадки краще вибачитися, поставити крапку і разом рухатись далі в розбудові парламентаризму, гендерної рівності і працювати на країну. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до нашої роботи. Шановні колеги, надійшла заява від двох фракцій про перерву з заміною на виступ. Лозинський Роман Михайлович. ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Три дні тому під час обстрілів на Донбасі біля села Троїцького російський окупант забрав життя ще одного українського воїна. Вбив справжнього патріота і просто доброго українця. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання молодшого лейтенанта 24 бригади імені короля Данила захисника України.

Дякую. 10 липня найманці Росії-агресора обстріляли наші позиції. Перший снаряд міномету потрапив в бліндаж. І Тарас Матвіїв, герой України, відправився рятувати своїх побратимів. Він врятував їх і витягнув, але натомість втратив своє життя. Наступний міномет, наступний снаряд, осколки і ще одна смерть українського воїна. Тарас Матвіїв – приклад для кожного з нас, для всіх нас. Він з перших днів на війні і повернувся туди вдруге. Він ніколи не ставив під сумнів українські інтереси, українські цінності, українську мову, українську культуру і, в першу чергу, наше українське майбутнє. Він був з нами на Майдані в 3 сотні самооборони. Поміж першим походом на війну і поверненням туди вдруге він вирішив змінювати свої громади, він пішов у місцеве самоврядування. І разом з нами з колегами з Української Галицької Партії був депутатом Жидачівської районної ради, одним з найактивніших депутатів. Ми мали за честь свого часу бути з ним в одній команді і змінювати свої громади. Тарас Матвіїв – також нагадування для кожного з нас. Нагадування, що триває війна. Війна триває! Не конфлікт, не сварки між кимось – триває війна. Тарас – нагадування, що просто перестати стріляти – не працює, загравати з Путіним в прямих переговорах – не працює. Війну потрібно перемагати. І Тарас своїм прикладом показував, як боротися з окупантом. Тарас – нагадування для нас, що ми кожного дня своїми діями повинні наближати Україну до перемоги: чи на фронті – на війні проти Росії-агресора, чи в своїх громадах, чи просто якісно і чесно, і професійно, роблячи кожного дня свою роботу. В квітні Тарас написав дуже важливі слова. Я хочу, щоб всі перестали гудіти, а їх послухали. Тарас написав: "Я прошу, не віддавайте свої свободу і права через паніку і страх, потім їх доведеться повертати кров'ю". Давайте ми будемо пам’ятати ці слова Тараса Матвіїва – Героя України. Давайте ми будемо ці слова втілювати в життя кожного дня своїми діями, захищаючи наші українські інтереси на війні, захищаючи наші українські інтереси тут в парламенті. І ми не будемо відступати ні кроку назад в пам'ять про Тараса Матвіїва і в пам'ять про всіх загиблих хлопців і дівчат, всіх тисяч загиблих на цій війні. Слава Україні!

Шановні колеги, шановне українське суспільство! Депутатська група "Партія "За майбутнє" приєднується до слів глибокого співчуття, які ми адресуємо сім'ї і родині Тараса Матвіїва. до цієї сумної статистики, на жаль, ми хочемо згадати сьогодні ще двох бійців українського війська, які сьогодні 13 липня загинули у зоні Об'єднаних сил у Донецькій області. Друзі, той хто не знає і не пам'ятає своєї історії, він не має майбутнього. І ми переконані, що у нас в післявоєнній історії було "холодне літо", але у нас в українській історії було і пекельне літо. І це не про кіно, це про наші трагічні сторінки історії. Як ви знаєте, Указом Президента України 29 серпня визначено Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. І цю дату було прив'язано і приурочено до дня виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року. Українські війська увійшли в місто Іловайськ 18 серпня, вони змогли взяти під свій контроль більшу частину міста. Однак після введення регулярних російських військ 23 і 24 серпня вже 28 іловайське угрупування опинилося в оточенні. Вихід з оточення призвів до серйозних втрат серед українських військовослужбовців, насамперед бійців добровольчих батальйонів. Організація виходу була провалена і бійцям довелося виходити, спираючись на власні сили і допомогу волонтерів. Недопущення таких подій в майбутньому потребує ретельного розслідування всіх обставин, які призвели до загибелі і взяття в полон великої кількості українських військових під Іловайськом і їх всебічного розслідування. Також, як визнаєте, серйозних втрат з числа українських військовослужбовців і бійців Національної Гвардії і добровольців, Україна зазнала під час Дебальцевського котла взимку 2015 року. Обставини їх загибелі і досі провокують в українському суспільстві так звані теорії змови, які виникають через відсутність в українських громадян об'єктивної інформації стосовно подій, які мали місце в місті Дебальцеве. Неоднозначним моментом боротьби Російської Федерації проти України є ситуація з безкровним виходом угрупування незаконних військових формувань під керівництвом Гіркина, Стрелкова з міста Слов'янськ Донецької області у липні 2015 року, якраз чергова річниця сумна. З огляду на відсутність вартової довіри інформації, у суспільстві та серед військових ширяться думки, що з цього приводу мала мати місце домовленість військового керівництва України з бойовиками. Тому депутатська група "Партія "За майбутнє" звертається до всіх фракцій і депутатських груп у парламенті негайно створити Тимчасову слідчу комісію і відкрити суспільству реальні картини зазначених подій, усунути білі плями, щоб ці стратегічні сторінки історії ніколи більше не повторювалися. Слава Україні! Дякую.

Нам необхідно прийняти рішення про включення цього питання в порядок денний сесії, необхідно 226 голосів підтримки народних депутатів України. Будь ласка, підготуйтеся до голосування.

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-236 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-237 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається заступнику міністра фінансів Шкуракову Василю Олександровичу.

Дмитро Олександрович, шановна президія, шановні народні депутати! До вашої уваги пропонується до розгляду законопроект про внесення змін до статті 6 Закону "Про Державний бюджет на 2020 рік". Законом передбачається розширення напрямків надання державних гарантій, а саме для надання державних гарантій суб'єктам малого і середнього підприємництва з метою виконання Крім цього пропонується розширити напрям надання гарантій для реалізації інвестиційних проектів, що реалізуються "Укргідроенерго" для реалізації проектів створення Канівської та Дністровської гідроакумулюючої електростанції. Також пропонується забезпечити надання державних гарантій за кредитами, що надаються міжнародними фінансовими організаціями для підприємств, які виробляють або передають електроенергію. Ці кредити будуть виключно надаватися для кредитів міжнародних фінансових організацій. Просимо підтримати зазначений законопроект. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово для виступу надається заступнику голови Комітету з питань бюджету Трухіну Олександру Миколайовичу.

Дмитре Олександровичу, шановні народні депутати! Комітет з питань бюджету 1 липня розглянув законопроект 3659, про внесення змін до статті 6 Закону "Про Державний бюджет на 2020 рік". У комітеті проаналізовано законопроект з урахуванням висновку Головного науково-експертного управління, а також зауважень бюджетного комітету і ГНЕУ до попереднього законопроекту 3419, який повернуто уряду, та звернуто увагу на окремі питання щодо відображення в листі висновку комітету. Насамперед відмічено, що законопроект є похідним від законопроекту 3598 щодо змін до Держбюджету та Бюджетного кодексу, яким законодавчо унормовується питання надання державних гарантій на портфельній основі. Тому рішення щодо прийняття законопроекту 3659 має прийматися лише після прийняття базового законопроекту 3598, на відміну від попереднього законопроекту 3419. Даний законопроект містить більш чітке формулювання положень щодо портфельних гарантій, конкретизовано кредиторів і позичальників, визначено граничний обсяг гарантій. Крім того, Міністерство фінансів додатково запропонувало доповнити законопроект положенням про включення до статті 6 Закону нового пункту щодо можливості надання державних гарантій за рішенням уряду для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання державного сектору економіки, який здійснює діяльність у сфері виробництва та/або передачі електроенергії, перед міжнародними фінансовими організаціями. За підсумком розгляду Комітет з питань бюджету ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховній Раді законопроект 3659 розглянути після розгляду і прийняття законопроекту 3598, щодо змін до Бюджетного кодексу, за результатами розгляду у першому читанні прийняти їх за основу та в цілому як закон з урахуваннями пропозицій та висновків комітету. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, запишіться: два – за, два – проти, по фракціям. Прошу передати слово Володимиру Цабалю.

насправді хороший механізм, який існує в багатьох країнах Європи і інших розвинутих країнах. Цей механізм дозволяє збільшити допомогу держави малому і середньому бізнесу, тому що процес видачі гарантій дуже складний і жоден банк не піде на те, щоби видати кредит малому підприємству, даючи... проходячи цей дуже складний процес, тому насправді сам механізм дуже хороший. Але давайте подивимося на цей закон. Цей закон крім того, що він, скажімо так, дає таку можливість – надавати державні гарантії, він також добавляє додаткову ціль, на яку можуть даватися державні гарантії, це "Укргідроенерго". Це взагалі жодного відношення не має до надання гарантій на портфельних основах, це взагалі дві різні теми, які треба окремо обговорювати, і обговорювати в окремих законах. Тому, на жаль, в цій редакції, коли до цього хорошого механізму, який допоможе державі допомагати малому і середньому бізнесу, який постраждав від коронакризи, добавляється ще додатково одна річ, яка ніякого відношення до цього не має. Тому ми утримаємося від голосування за цей закон. Дякую. Батенко Тарас Іванович. і так несе великий тягар боргових зобов'язань, і до кінця року ми маємо виплатити порядка 17 мільярдів доларів таких боргів. І тому, що ми бачимо в цьому законопроекті? Ми бачимо, що в супровідних документах відсутнє належне обґрунтування граничного обсягу надання державних гарантій на портфельній основі до 5 мільярдів гривень. Ми бачимо, що у супровідних документах не наводиться інформація щодо можливого обсягу державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань згаданого "Укргідроенерго" за кредитами, що залишаються для фінансування його інвестиційних проектів. Фактично це може спричинити значні корупційні ризики та зловживання. І звільнення "Укргідроенерго" від сплати за надання державних гарантій є дискримінаційним щодо інших отримувачів державних гарантій. Тому наша депутатська група "За майбутнє" буде утримуватися щодо голосування по цьому законопроекту, так само як і щодо супровідного законопроекту 3598. Дякую.

Дякую, шановний Дмитро Олександрович. Колтунович, "Опозиційна платформа – За життя". Насамперед ми чекали від влади, коли вносились відповідні зміни до бюджету, щодо серйозних структурних трансформацій і зміни пріоритетів бюджетної політики. Адже це бюджет – це консервація бідності. 74 гривні плюс до мінімальної пенсії і абсолютне неадекватне сприйняття тих реалій і викликів часу. Щодо змін до бюджету. Також дуже важливим є питання, що за шість місяців цього року є невиконання бюджету на 38,4 мільярди гривень або на 7,8 відсотків до плану. Ще один дуже важливий момент. У нас же ж відбувається корекція планових показників для того, щоб занизити і показати якомога менше невиконання бюджету. Тому в зв'язку з цим ми наполягаємо на тому, щоб нам був представлений абсолютно інший бюджет і реальні зміни до Бюджетного кодексу, які будуть відображати реальний соціально-економічний стан в країні, які будуть формувати ресурсну базу для підвищення соціальних стандартів. А не подавати під соусом того, що

Дякую за увагу. Шановні колеги, я прошу всього дві хвилини уваги. Тому що зараз приймаються два законопроекти, цей і наступний, які в принципі несумісні з існуванням стабільної, фінансово стабільної держави. Просто вдумайтесь, що приймаєте. Я хочу, щоб ви всі замислились над цим. Перший закон виділяє підприємство, приватне, "Укргідроенерго", яким "не сіло не впало" держава вдруг збирається дати до 5 мільярдів гривень гарантій. Ви взагалі уявляєте, що це таке? Державна гарантія - це гроші. Гроші, які потім будуть перекладені на державний бюджет за рахунок заробітних плат, пенсій і так далі. Скажіть, будь ласка, скільки відкатів і хто за цей закон отримав? провести внутрішнє дослідження у себе серед "Слуг народу"? Ви знаєте, що це голосування буде тестом: або всі в долі і в справі, або є люди, які ще за мораль, за якусь честь і совість. Скажіть, будь ласка, ви знаєте хоч один закон в історії України, щоб поіменно приватному підприємству надавалися державні гарантії в обсязі 5 мільярдів гривень? Що ми робимо на позачерговій сесії замість того, щоб вирішити ключові питання держави? Я просто думаю, що якщо це буде проголосовано, цей закон і наступний, треба складати речі і на фіг іти з цього парламенту. Тому що ніхто не розуміє, ні державного інтересу, ні фінансів країни, ні рівності в бізнесі, тому що ви для однієї корпорації створюєте унікальну перевагу для приватних структур. Я закликаю всіх вас проголосувати "проти", якщо хтось, щось розуміє взагалі в законодавчій діяльності. З мотивів Шахов, і після цього переходимо до голосування. Більше бажаючих виступити немає, так? Шахов Сергій Володимирович. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, ви уявляєте, що таке 5 мільярдів гривень? Я щойно приїхав з Луганщини. Немає доріг, немає води у людей, течуть дахи, інфраструктура зруйнована на 99 поламані всі ліфти. 5 мільярдів гривень – це нове місто для 100 тисяч людей можна побудувати, а ви хочете віддати 5 мільярдів гривень приватній компанії. Шановні, я запрошую усіх в гості, зустрінемо з караваєм. Подивіться, як люди живуть в Луганській області. В місті Лисичанську як в кам'яному віці без води сидять. В місті Сєвєродонецьку по всіх районах, районах, … районі, Троїцькому районі неможливо проїхати, ями як могили. Я не один раз про це заявляв. Запрошую до Луганщини. Дякую. Ми за цей законопроект голосувати не будемо і підтримувати його не будемо. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Готові голосувати? Поки готуються народні депутати до голосування, комітет пропонує прийняти за основу і в цілому. Немає заперечень? Одна фракція проти. Хто ще проти? В цілому. Чотири фракції проти. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний номер 3659). Готові голосувати? Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-213 Рішення не прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний номер 3659). Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-272 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до бюджету України щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу (реєстраційний номер 3598). Нам необхідно включити це питання в порядок денний сесії. Готові голосувати? Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-243 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. 14:46:16 За-239 Рішення прийнято. До слова запрошується заступник міністра фінансів Шкураков Василь Олександрович. Шановний пане Голово, шановна президія, шановні народні депутати, до вашої уваги пропонується законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо запровадження державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу. Зазначеним законопроектом вносяться зміни до статті 17 в частині можливості надання нового напрямку надання державних гарантій на портфельній основі. Статтю 17 відповідно буде скориговано і створено таку юридичну можливість. Також вносяться зміни до "Прикінцевих положень" Закону про Державний бюджет, Бюджетного кодексу, вибачаюсь. Яким буде передбачена можливість, надання можливості суб'єктам господарювання, платників податків, які здійснюють діяльність на підконтрольній території України і які мають податковий борг на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, здійснити погашення такого боргу. На сьогодні сума такого боргу складає 156,8 мільйона гривень. Реалізація законопроекту створить можливість для сплати боргів з місцевих податків та зборів, що виникли до дати тимчасової окупації, платникам-резидентам. Прошу підтримати та проголосувати зазначений законопроект. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До слова запрошується голова підкомітету Комітету з питань бюджету Кузбит Юрій Михайлович. Шановний Дмитре Олександровичу, шановні народні депутати і запрошені, Комітет з питань бюджету 1 липня розглянув законопроект 3598 щодо внесення змін до Бюджетного кодексу. У комітеті проаналізовано законопроект з урахуванням висновку Головного науково-експертного управління, а також зауважень бюджетного комітету і ГНЕУ до попереднього законопроекту 3420, який повернуто уряду та звернуто увагу на окремі питання, що відображено у листі-висновку комітету. На відміну від попереднього законопроекту 3420 даний законопроект містить більш чітке формулювання положень щодо портфельних гарантій, конкретизовано кредиторів і позичальників, уніфіковано застосування терміну "портфель", а також деталізовано сутність забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань при наданні гарантій. Водночас пропонується додатково врегулювати інші питання, а саме щодо сплати податкового боргу, який виник на тимчасово окупованій території Криму і міста Севастополя, та щодо здійснення правочинів з державними деривативами. За результатами розгляду законопроекту за участі Міністерства фінансів і Рахункової палати комітетом запропоновано уточнити положення законопроекту. А саме: виключити положення про можливість здійснення правочинів з державними деривативами за рахунок понадпланових запозичень; передбачити в рамках парламентського контролю, у погодженні з Комітетом з питань бюджету, порядку відбору банків-кредиторів та умови надання портфельних гарантій; передбачити обов’язковість визначення відповідальності кредитора та надання суб’єктом господарювання забезпечення виконання зобов’язань за кредитом у правочині щодо надання портфельних гарантій. Виключити положення про залучення борговим агентством юридичних осіб для надання послуг, необхідних для управління гарантійними зобов’язаннями. Виключити положення про поширення бюджетного законодавства щодо захищених видатків бюджету на платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань та внести необхідні техніко-юридичні уточнення. Крім того, Комітет вирішив рекомендувати Кабінету Міністрів, в разі прийняття законопроекту при підготовці умов надання портфельних гарантій, передбачити врегулювання особливостей обліку і звітності щодо них. Враховуючи наведене, Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді законопроект 3598 за результатами розгляду… Дякую. В час вкладайтесь, будь ласка. Прошу записатися на виступи від депутатських фракцій та груп.

під час обговорення попереднього проекту закону і говорив, що два законопроекти, які йдуть спільно, їх не можна підтримувати, ні перший, ні другий, оскільки вони обидва не несуть не несуть тих економічних параметрів економічної ефективності про які треба говорити. Але про що ми хотіли би звернути увагу і в принципі цей підхід щодо збільшення боргових зобов'язань. І в цілому у нас на сьогоднішній день ситуація склалася вкрай негативно, оскільки у нас Державний бюджет України на 2020 рік сформований з дефіцитом майже у 200 мільярдів гривень. У нас є чим займатися у цьому періоді, я ще раз наголошую на тому, що у нас серйозно не виконується дохідна частина бюджету, у нас є падіння основних макроекономічних показників. Натомість ми бачимо, що вносяться зміни і в тому числі коректується Бюджетний кодекс України виключно з власних з власних лобістських інтересів, а не в інтересах громадян України. Тому з цієї точки зору ми вчергове звертаємося до представників і профільного комітету і влади: зверстати новий проект бюджету на 2020 рік, показати реальні макроекономічні параметри і третє, що не менш важливе – показати ресурсну базу для заявлених збільшення від 5 до 6,5 тисяч гривень мінімальної заробітної плати. Тоді ми будемо бачити реальну структуру і наповнення бюджету і що головне – видатків з Державного бюджету. бюджету. Що стосується питання державних гарантій і так далі, ми все одно розуміємо, що ці питання не будуть виконуватись тому підтримувати їх не будемо. Дякую за увагу. Прошу передати слово Володимиру Цабалю. Шановні колеги! Хоча фракція "Голос" не голосувала за попередній закон, я закликав би вас підтримати цей закон, який створює рамку по зміні в Бюджетному кодексі, щоб уможливити механізм підтримки малого та середнього бізнесу. Всі ми знаємо, що в західному світі держава підтримувала, підтримує досі під час коронавірусу малий і середній бізнес в основному шляхом надання пільгових кредитів. А який ринковий механізм надання пільгових кредитів? Це державні гарантії, коли банк видає кредити на комерційних умовах, але за рахунок державної гарантії замість застави кредит стає дешевший. Що сталося у нас? У нас також держава хотіла допомогти малому і середньому бізнесу, який постраждав від коронакризи. Але, на жаль, жоден банк не готовий, займатися тяжким процесом видачі гарантій для невеличкого кредиту і тому ситуація стала така, що реальні гарантії можуть одержати тільки великі підприємства, а малі банкам не цікаво. ми придумали такий механізм, який дає можливість банкам без складного процесу видачі гарантій видавати кредити, пільгові кредити малому і середньому бізнесу, допомагати їм справитися з кризою, а держава вже буде давати гарантію вже на портфель кредитів. Тут є дві переваги, по-перше, ми уможливлюємо допомогу малому і середньому бізнесу, а не тільки великому, а по-друге, це зменшує корупційні ризики. Бо, вибачте, коли держава дає кредит, гарантію, то корупційні ризики високі, а коли видає комерційний банк, ризики значно нижчі, тому що він знає, що коли клієнт збанкрутує, то збанкрутує не тільки держава, а й банк, тому прошу підтримати цей законопроект. Дякую за увагу. Дорогі друзі, я прошу у всіх ще дві хвилини уваги і хочу подякувати тим депутатам фракції "Слуга народу", і всім опозиційним фракціям, які не підтримали надання державної гарантії у розмірі 5 мільярдів гривень приватному підприємству, поіменно вказаному в законі. Але зараз розгортається друга частина Марлезонського балету. Я хочу, щоб ви знали про що цей закон, цей закон про те, що Кабінет Міністрів буде вибирати на свій розгляд і розсуд окремі приватні компанії і чомусь надавати їм державні гарантії, як вказано в законі, наприклад, звільняючи ці приватні підприємства від обов'язку надання майнового або іншого забезпечення виконання зобов'язань та сплати до Державного бюджету України плати за отримання державних гарантій. Іншими словами, всі, хто проголосує зараз за цей закон, дає корупційне право уряду з сотень тисяч приватних компаній по якимось невідомим критеріям вибрати якісь конкретні приватні компанії і надати державну гарантію. Це буде означати, що ці підприємства, вибрані за відкати урядом, будуть з цією державною гарантією йти в банк і брати кредити, які потім не будуть повернуті, і держава з бюджету буде за це платити по своїм гарантіям. Я просто думаю, що в мене галюцинації, коли я побачила, що міністр фінансів вийшов цей закон підтримати. Жоден би міністр фінансів при пам'яті, в доброму розумі і некорумпований ніколи би в житті не допустив потрапляння такого закону сюди, в парламент. І тому я закликаю всіх проголосувати проти цієї корупції, і антикорупційному комітету розглянути цей законопроект. Шахов Сергій Володимирович.

Сергій Шахов, депутатська група "Довіра", Луганщина. Шановні колеги, цей законопроект включає в себе три речі, які не можна поєднувати. Ми проголосували би, група "Довіра", за цей законопроект, але не разом. Тут є раціональне зерно, але ми не можемо сьогодні поєднати і гарантію банківську, і деривативи і так далі. Група "Довіра" не буде підтримувати цей законопроект. Також ми вимагаємо поставити і підтримати законопроект про free-зони, який ми вимагаємо 4 роки поставити Луганській, Донецькій області і дати нормально жити малому, середньому, великому бізнесу розвиватися, давати інвестиції в ті зони, де іде війна. Що ви сьогодні пропонуєте? Ви пропонуєте сьогодні гарантію банківську і не даєте банкам гроші. Як сьогодні банківська система повинна працювати? В даному випадку цей законопроект підтриманий не буде депутатською групою "Довіра". Дякую. Сергій Шахов, Луганщина. зараз з мотивів – Кузбіт, після цього переходимо до голосування. Всі бажаючі виступили? Запросіть народних депутатів до зали. Від "Слуги народу" – Кузбіт Юрій Михайлович. 14:59:13 КУЗБИТ Ю.М. Шановні колеги, враховуючи наведене, Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді законопроект 3598 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій, наведених у листі висновку комітету. Дякую за увагу, прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Питання: комітет рекомендує за основу і в цілому, скільки фракцій проти? Раз, два, три , чотири. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу (реєстраційний номер 3598). Готові голосувати? ГОЛОС 3598. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-215 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання законопроект реєстраційний номер 3598 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-264 Рішення прийнято. Дякую. Руслан Олексійович Стефанчук, Представник Президента України у Верховній Раді України. 15:02:13 СТЕФАНЧУК Р.О. Вельмишановні колеги, Президент направив до Верховної Ради листа з тим, щоб в сьогоднішньому порядку денному прибрати законопроекти 3809 3708, 3708-1. Дякую. Прошу врахувати це при порядку денному розгляді питань. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до наступного. 3712. 3712. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення проведення виборів (реєстраційні номери 3712, 3712-1). Шановні колеги, вибори не будемо фінансувати? А можна трохи тихіше? таке враження, що ви їх вже виграли. Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного сесії вищезазначеного законопроекту. Прошу підтримати та проголосувати. За-325 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-261 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Забуранній Лесі Валентинівні. Л.В. Шановний головуючий! Шановні колеги! Відповідно до Конституції України 25 жовтня цього року мають відбутися місцеві вибори. За законодавством місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 дні до дня перших місцевих виборів. Наші виборці висловлюють стурбованість щодо підготовки таких виборів через оголошену пандемію коронавірусу у світі та карантинні заходи в Україні. Основною проблемою в організації місцевих виборів є їх фінансове забезпечення адже частину коштів за таким напрямом було направлено у фонд боротьби з коронавірусною хворобою. Тому беручи до уваги позицію ЦВК, викладеної у її рішенні від 5 червня 2020 року №100, належить вирішити питання фінансування місцевих виборів у 2020 році, виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №208, шляхом відновлення відповідних ресурсів. У законопроекті пропонується збільшити видатки Центральної виборчої комісії на 1,3 мільярди гривень та зменшити на таку суму видатки фонду боротьби з гостро респіраторною хворобою COVID-19. Отже, прийняття законопроекту дозволить забезпечити належну підготовку та проведення чергових і перших місцевих виборів, а також проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №208, Чернігівська область. Прошу підтримати. Дякую. Дякую, Леся Валентинівна. Народний депутат України Лозинський Роман Михайлович щодо альтернативного законопроекту 3712-1. Роман Лозинський, фракція "Голос". Шановні українці, колеги депутати, наші громади обдирають дуже послідовно. На громади і на місцеве самоврядування з кожним днем скидають ще більше фінансових обмежень, І хто має платити? Громади. Це стосується боротьби з пандемією. Ми знаємо, що більшість 60 мільярдів гривень, які виділені були на боротьбу з пандемією, ідуть зараз невідомо куди. Хочуть вже, щоб вони ішли на Феофанію, хочуть на ремонти офісів чиновників і так далі. Така сама логіка була, коли забирали гроші з проведення виборів. Як можна забирати кошти з проведення виборів, які забезпечать конституційне право українців на волевиявлення? Як можна забирати гроші з проведення виборів тим самим вбиваючі незалежність і об'єктивність, в тому числі встановлення результатів? Ми прекрасно розуміємо, що левовою часткою організації виборів є організація виборчих комісій. Правда ж? І ми дуже добре розуміємо, що як тільки на плечі партій впаде пряме фінансування виборчих комісій, часто тіньове, часто неофіційне, тоді і буде найбільша проблема. Ці люди підплачені і проплачені партіями будуть визначати результати на користь цих партій. Тому абсолютно правильно повернути кошти на проведення виборів. Але звідки ці кошти повертати? Нам пропонують знов з коштів, які мають іти на премію лікарям, на захисні костюми і інше обладнання. Це неправильна логіка. Саме тому я зареєстрував свій альтернативний законопроект, щоб забрати ті кошти, які зараз компенсують латифундистам, аграріям. Не малому і середньому фермеру на пільгові кредитні програми, а величезним агрохолдингам, які постійно висмоктують гроші з бюджету. Кошти громадам, кошти лікарям, а не латифундистам. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти на виступи від депутатських фракцій та груп.

Соболєв, "Батьківщина". У мене велике прохання підтримати рішення щодо фінансування місцевих виборів. Це дуже добре, що зняли попереднє питання, де чомусь призначалися вибори виключно тільки в обласні ради і в місті Києві, а також голови міського міста Києва. Але єдине застереження, яке висловлює фракція "Батьківщина" – це звідки ці кошти направляються. Направлення цих коштів із фонду, який виділявся спеціально на подолання коронавірусу, на наш погляд, могло б відбуватися і Міністерством фінансів. Бо згідно з Бюджетним кодексом кошти, які перерозподілялися їм, можуть ним і назад повертатися. Тому у нас велике прохання врахувати всі необхідні заходи, які треба ще провести і все-таки ухвалити окреме рішення порядку фінансування для того, щоб зберегти найважливіші речі, які були закладені під боротьбу з коронавірусом. Дякую.

законопроект, який ініціював Роман Лозинський наш колега. З чим пояснюю ще раз. З тим, що це інше джерело забирання коштів і фактично повернення громадам коштів на вибори. І це має бути не з фонду COVID. Ми добре розуміємо, що друга хвиля невідомо як нахлине на що нас чекає у вересні, в жовтні і в листопаді. Яким чином ми будемо потім утримувати весь цей багаж необхідний і маємо зробити для захисту населення, а громади вже не будуть спроможні. Тому все ж таки ми акцентуємо і просимо підтримати. Все ж таки кошти забрати не з фонду COVID, а з фонду, справді, де не бачимо і де за часту забирають, і гарні є такі лазнички для забирання цих коштів, а саме з фінансування латифундистів і МВС, які, на відміну від медиків, отримують регулярні надбавки, і навіть ті, хто не працює з COVID, з населенням. Дуже дякую.

хочу нагадати, дійсно, історичне, дуже відповідальне голосування, коли ми попереджали, що, мабуть, не за рахунок виборів треба фінансувати COVID. Ми тоді низку джерел надходження до ковідного фонду пропонували, щоб дійсно подолати цю трагедію. Дивіться, що відбувається. Wildcard, червону картку оголосили українцям в Європі, і це влада. Сьогодні українці дивляться і питають: "А ми що не відбули 2 місяці на карантині? Ми ж чесно все зробили, як нас просив Президент і влада". А що вони зараз мають? Що вони принизливо не мають можливості поїхати відпочивати в країни Європи. Ми тоді благали: не рухайте гроші з виборів, тому що вибори треба буде проводити. Ні, зробили, ні, забрали гроші. А зараз, що навпаки? Так скажіть, будь ласка, де відповідальність? Де відповідальність перед людьми? І зараз, коли у нас ІФА-тести, це інформація, яку я отримав, і будемо перевіряти - це злочин, прирівнюють до ПЦР-тестів. Коли нам говорять, що у нас більше 10 тисяч тестів на добу, так це з ІФА-тестами. А спробуйте з ваучером на ІФА-тест кудись поїхати. Там, на кордоні, вам і скажуть, що треба з ними робити і куди з ними піти. То ми вважаємо, що це нахабство сьогодні забирати кошти з ковідного фонду, коли ми на першому місці за темпами розповсюдження цієї хвороби. Вважаємо, що голосувати знімати гроші з ковідного фонду – це є злочин, який зараз держава і влада хочуть зробити. Ми маємо захистити людей і допомогти їм. Дякую за увагу. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, три місяці тому ми казали, я був автором альтернативного проекту змін до бюджету: не забирайте гроші з виборів, доведеться ж повертати, нам ще вибори проводити. А ні, забираємо. Ну як завжди все повна непрофесійність. Звичайно, зараз треба повертати. Так, треба повертати. Але ви знаєте, якщо ми кажемо зараз про місцеві вибори, напевно, треба спочатку підвести підсумки тих виборів, які закінчилися рік тому, рівно рік тому. Ви всі, "Слуга народу", отримали монобільшість і повну владу в країні. І що, які результати? Що ви продемонстрували людям? Рік пройшов. Прийшла епоха відповідальності, прийшов час звітувати. Ви казали у своїй передвиборчій програмі, цитую: "Партія "Слуга народу" йде на дочасні парламентські вибори, щоб привести у Верховну Раду порядних людей, які служитимуть Україні та своїм виборцям". А що насправді привели? Гвалтівника, фальсифікаторів, корупціонерів, маніпуляторів. Що вам вдалось зробити? Збагатити фольклор український: "собаку за комуналку", "неякісні діти", "табу", "корабельна сосна" і багато чого іншого, що ви дійсно принесли. А кому ви служите? Ну точно, що не народу, олігархам. А сьогодні в порядок денний Зеленський ставив питання про те, щоб зняти обмеження по зарплатах для топ-посадовців, для декількох тисяч людей, щоб вони знов отримували сотнями тисяч гривень. Тож ось кому ви насправді служите. Тож прийшов час відповідати за все, що ви обіцяли. І тому я як представник фракції, яка з першого дня єдина в цій залі була в опозиції до вас, пане Давид Арахамія, лідер фракції "Слуга народу", ви як завжди зайняті, якісь "терки" у вас, я звертаюсь до вас – я викликаю вас на дебати, щоб ви розповіли, що ви зробили за рік. Прийшов час відповідати – відповідайте. Шановні колеги! З мотивів Батенко, Бакунець. Ні, два з "Довіри" не буде. Батенко, Бакунець, після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Тарас Іванович. Колеги, позиція депутатської групи "Партії "За майбутнє" наступна. Коли у березні 2020 року виконавча влада забирала кошти зі статті "Проведення виборів у 2020 році" і напомповувала ним Фонд COVID-19, це була ознака страху влади за вибори в країні. Ми не повинні боятися цих виборів і це показала зокрема Республіка Польща – наш найближчий сусід, провівши учора президентські вибори в країні, провівши достойно, з хорошим для себе результатом, зі стабільним результатом. Тому, друзі, ми переконані, що треба забрати кошти з того ж фонду куди він і був напомпований – фонду боротьби з COVID-19. І ми голосуємо за законопроект 3712. Не біймося виборів в країні! Дякую.

Ми сьогодні повернулися з виборчих округів і багато наших земляків питають, чи буде дотримана Конституція України і чи будуть проведені осінню вибори. Багатьох людей це питання цікавить. І звичайно, що нам з вами в цей останній пленарний тиждень потрібно прийняти багато законопроектів для того, аби осінню відбулися вибори. Саме цей проект закону один з них. Нам потрібно додати 1 мільярд гривень для того аби забезпечити фінансування виборів до місцевих рад осінню. Депутатська група "Довіра" за вибори осінню тому ми підтримуємо даний законопроект. Дякую. Соломаха. Голова підкомітету Комітету з питань бюджету Соломаха Орест Ігоревич. Після цього голосуємо. Шановний Дмитре Олександровичу, шановні народні депутати і запрошені! Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 1 липня розглянув законопроекти 3712 та 3712-1 метою яких є врегулювати питання фінансового забезпечення у 2020 році проведення виборів і звернути увагу на таке. Відповідно до положень чинного законодавства з питань організації проведення виборів, у законопроекті 3712 враховано висновки ЦВК щодо необхідних обсягів коштів для підготовки і проведення у 2020 році чергових та перших місцевих виборів, і проміжних виборів народного депутата, що викладені у постанові ЦВК №100, та надіслані до Верховної Ради. Законопроект 3712 є збалансований та, за показниками державного бюджету, його прийняття підтримується Міністерством фінансів. Законопроект 3712-1, хоч і збалансований, має недоліки нормотворчого характеру та не узгоджений з рішенням ЦВК. За результатами обговорення комітет ухвалив таке рішення: розглянувши законопроект 3712 і 3712-1, керуючись положенням статті 110 Регламенту Верховної Ради, рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні законопроект 3712 прийняти за основу та в цілому. Водночас 3 липня Верховною Радою були прийнято законопроекти 3776 та 3664, згідно з якими внесено зміни до Державного бюджету на 2020 рік та змінено показники видатків. Тому у разі прийняття законопроекту 3712 у додатку один до нього необхідно уточнити підсумкові показники. Відповідно Комітет з питань бюджету, разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради при оформленні на підпис Голові Верховної Ради законопроекту 3712 належно внести необхідні техніко-юридичні уточнення. Прошу підтримати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Готові голосувати? Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Шановні колеги, комітет пропонує за основу і в цілому з урахуванням. Всі готові будуть голосувати? Добре. Спочатку за основу, після цього в цілому. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення проведення виборів (реєстраційний номер 3712). Готові голосувати? Всі готові голосувати? Всі готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-332 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект закону реєстраційний номер 3712 про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення проведення виборів. Ще раз повторюю, реєстраційний номер 3712. Прошу підтримати та проголосувати.

проект Закону про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України". Шановні колеги, може, це питання без обговорення? Ми просто переносимо строки. Там лише перенесення строків. Просто переносимо строки – добре? Голосуємо. Ставлю за основу і в цілому… ставлю на голосування пропозицію… (Шум у залі) Ірино Володимирівно, у нас ще багато законів, по яким всі виступлять. Давайте цей без обговорення. Ірино Володимирівно, ну, я вас дуже прошу – перенесення строків! Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України" (реєстраційний номер 3720). Прошу підтримати та проголосувати. За-302 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України" (реєстраційний номер 3720). Прошу підтримати та проголосувати.

За-306 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступне питання порядку денного – це проект Закону... Шановні колеги, зараз з мотивів буде обов'язково. Проект Закону про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що що відправляється чи прибуває до аеропорту України (реєстраційний номер 2424). На трибуну запрошується голова підкомітету Комітету з питань транспорту та інфраструктури Павловський Петро Іванович. Шановні колеги, це друге читання. Хто буде наполягати на правках? (Шум в залі) Обов'язково, коли з мотивів буде, на наступний раз. Можемо голосувати, добре.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 2424). Ну, запитали – сказали, що ніхто не наполягає. Тарас Іванович, я вже ставлю на голосування, вибачте. Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-256 Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому з техніко-юридичними правками. З процедури? По фракціях покажіть. З процедури Герасимов, да? Шановні колеги, шановні українці! Ви знаєте, не буває більш важливих законів чи менш важливих законів, бо від кожного рішення, яке приймається в цій залі, залежить доля українців, без різниці, це стосується бізнесу, чи це стосується соціальної сфери, чи це стосується сфери інвестицій, чи правоохоронної сфери. Саме тому, коли проводиться обговорення будь-якого законопроекту, воно записано в процедурі не для того, щоб його не проводити, а для того, щоб люди могли обмінятися думками, і під час цього обміну, між іншим, як ми бачили, неодноразово змінюється позиція певних фракцій і груп. Чому? Тому що викриваються недоліки тих рішень, які можуть бути прийняті тут без обговорення. Тому, шановний Дмитро Олександрович, велике прохання, якщо хоча б одна фракція вимагає обговорення, прохання в це обговорення заходити і приймати більш зважено ті рішення, які сьогодні приймаються. Дякую. Дякую. Шановні колеги, обов'язково, ви праві. Але той законопроект, який ми проголосували без обговорення, не стосувався ні економіки, ні політики, ні соціальної сфери, а лише перенесення строків введення електронного обігу у Верховній Раді України. що може цікавити в рамках обговорення народ України. Дякую вам. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстраційний номер 3486, 3486-1). Нам необхідно прийняти рішення про те, щоб розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-237 Рішення прийнято. До слова запрошується голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякова Галина Миколаївна. Ви від авторів і від комітету? Дайте чотири, будь ласка, хвилини. Дякую, шановний головуючий. Шановні народні депутати, законопроект 3486, яким вносяться зміни до Закону про зайнятість населення Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні". Законопроект є результатом того, що закони, які прийняті були нами в березні, почали діяти. І Державна служба занятості захистила, під час COVID захистила більше ніж 188 тисяч громадян, які отримали своє робоче місце за рахунок того, що Державна служба занятості почала працювати в новому режимі. Крім того, часткова зайнятість, це нова процедура відповідно до якої діє Державна служба занятості, охоплено було біля 20 тисяч українців. Таким чином законопроект, з початку дії наших законів під час COVID, є результатом того, що потрібно врахувати технічні неузгодженості у законах на підставі вже діючого механізму. Зокрема, пропонується не допускати зняти з обліку безробітного, який не приходить до Державної служби занятості впродовж 30 Передбачити можливість встановлення статусу безробітного, якщо інформація надається електронними засобами. Конкретизуються підстави для отримання підприємствами допомогами по часткові занятості. Крім того, цей законопроект пропонує привести у відповідність строки, в які роботодавці повідомляють у відповідний територіальний центр про заплановане масове звільнення працівників. Крім того, зменшується з 12 до 6 місяців період перебування в трудових відносинах та сплати страхових внесків, що дають право скористуватися на допомогу по частковому безробіттю. Крім того, збільшуються строки надання підприємствам з числа великого бізнесу допомоги по частковому безробіттю. Крім того, встановлюється, що порядок допомоги по частковому безробіттю встановлюється не Міністерством соціальної політики, а Кабінетом Міністрів України. Крім того, розширюється коло осіб, які мають право на одноразове отримання ваучера для перепідготовки або підвищення кваліфікації. А також цим законопроектом дозволяється головам сімейних фермерських господарств сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за членів сімейного фермерського господарства. Цей законопроект підтримає Головне науково-експертне управління, яке каже, що законопроект може прийняти за основу з наступним урахуванням і зауваженням спільний представницький орган репрезентативних

Шановні колеги, шановні присутні, в нашій країні влада вирішила, що шляхом боротьби з бідністю можна просто боротися з бідними. Можна створювати такі умови, про які у людей просто не буде ніяких можливостей, шансів вижити в нашій країні. Я хочу навести вам декілька цифр. Борги по заробітній платі в країні вже перевищили 3 мільярда гривень. Борги по житлово-комунальним послугам вже перевищили 60 мільярдів гривень, а безробіття у нас просто шалено галопує. У нас тільки офіційно безробітних більше 500 тисяч людей. А по неофіційним даним це більше 2 мільйонів людей в нашій країні. Ми всі з вами бачили цифри статистики як падає промислове виробництво, як скорочується підприємство малого та середнього бізнесу. І, так, цей законопроект має соціальну спрямованість, але ж ми з вами дуже добре розуміємо, що не можна сьогодні не приймати комплексне рішення. І сьогодні треба рятувати економіку та захищати людей. Сьогодні треба підтримати наших промисловців, наших підприємців, наших фермерів. Сьогодні треба досконало змінювати податкову та митно-тарифну політику. досконало змінювати нашу фінансово-кредитну систему в країні. А ось такі точечні рішення, вони, на жаль, нічим не допоможуть країні, не допоможуть людям. Треба сьогодні приймати антикризовий план порятунку країни та захисту людей. Тому "Опозиційна платформа – За життя" вимагає розглядати комплексне рішення, а не приймати тут будь-що лиш би тільки людям щось сказати. Дякуємо. Є необхідність обговорювати цей законопроект? Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти.

Шановні колеги, шановні українці! Лариса Білозір, Вінниччина, депутатська група "Довіра". Від початку карантину пройшло 3,5 місяці і ми бачимо вже масштаби економічних потрясінь потрясінь для нашої економіки. І вона взагалі приєднується, дійсно, прирівнюється до повоєнної, і треба готуватися, що вона буде тривалою. За оцінками Торгово-промислової палати України, через карантин зупинили роботу 700 тисяч підприємців та підприємств малого бізнесу, кількість безробітних зросла до 2,2 мільйона чоловік. Цифри навіть визнають набагато більші. І в травні ми маємо на 50 відсотків збільшення безробіття ніж минулого року. І насправді у середньому зберегти одне робоче місце 5 раз дешевше чим створити нове. Тому наше завдання допомогти безробітним, допомогти працівникам, роботодавцям прилаштуватися до нових реаліїв. Дійсно 17 березня ми прийняли перший антиковідний законопроект антикризовий. Далі був 30 березня. Вже більше 10 таких законопроектів. Так само наша група "Довіра" буде підтримувати цей законопроект, тому що він пропонує внести важливі зміни в Закон "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". І ви знаєте, тут дуже важливо, що ми передбачаємо допомогу по частковому безробіттю. І через те… Тому що на сьогодні роботодавці мають проблеми збереження кадрового резерву. І зупиняється виробництво. Та питання також є з тривалістю робочого дня. Тому тут є також питання, які не пов'язані з проблемами карантину, але дуже важливі, коли, наприклад, кошти, які надійшли до Державного бюджету від сплати адміністративних податків і пені, можуть використовуватися Фондом соціального соціального захисту інвалідів для надання роботодавцям компенсацій. Тому, колеги, група "Довіра"… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Полякова Антона Едуардовича, депутатська група "Партія "За майбутнє". Доброго дня! Антон Поляков, Чернігівщина, депутатська група політична "Партія "За майбутнє". Хочу долучитися до зауважень своїх колег. Адже частина положень законопроекту дійсно не відноситься до його предмету. Також, звісно, всі ініціативи щодо боротьби та захисту нашого населення, ми підтримуємо. Але хочеться зауважити, що такі дії повинні бути не тільки під час коронавірусу, а й завжди. Це по-перше. По-друге, ми неодноразово закликали Кабмін дійсно розробити узгоджену програму для виходу з економічної кризи під час другої хвилі пандемії коронавіруса, яку ми чекаємо вже восени. Але пан Шмигаль нічого не робить. Чомусь ми приймаємо якісь законопроекти, які не мають ніяких дій. І до того, я хочу ще зауважити, що у цього законопроекту немає ніякого фінансово-економічного обґрунтування, немає розрахунків відповідних. І щоб не було так, як з перекиданням грошей на вибори: спочатку забрали, потім повернули. Щоб ці кроки були зважені і ми дійсно допомогли нашому населенню. Дякую за увагу. Дякую, шановний головуючий. Безумовно, допомога потрібна. Але це дивно звучить після того, як шановна голова комітету говорить, що не треба "поганих" дітей народжувати. Були вибачення, але я вважаю, що ці речі є незабутніми в сучасній історії. І сьогодні ми маємо зробити так, щоби не за остаточним принципом шукати якісь крихти для дітей, а зробити пріоритетною національну політику щодо забезпечення наших дітей достатком в тих умовах, коли цього не можуть їм зробити на достатньому рівні їх батьки. Ми маємо бути соціальною державою. А що ми робимо? Ми сьогодні витрачаємо біля п’яти мільярдів доларів на дороги. Ну люди добрі! Дороги – це добре. Всі знають, що за ці кошти можна побудувати 1,5 тисячі кілометрів сучасного автобану. Я вам наведу приклад. Це дорога зі Львова на Київ, це дорога з Дніпропетровська на Київ і це дорога Київ-Харків. Тобто ми могли би дійсно зробити непогану справу. На що витрачаються ці гроші з жовтня місяця до грудня? Цим будуть займатися всі від НАБУ до Рахункової палати. Тому що ті відкати, які сьогодні дають за будівництво доріг, ніколи в історії незалежної України ніхто не вимагав. Це Януковичу, Порошенку та решті ще треба вчитися у вас, як це робити. Тому сьогодні підвищуйте доходи, боріться з контрабандою. Де 100 мільярдів гривень від подолання контрабанди? Оці гроші треба давати дітям і пенсіонерам. А те що сьогодні у нас мінімальна пенсія на рівні 50 доларів – це ганьба влади сьогодні. Ганьба! Дякую за увагу. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги! Сьогодні у нас є дві новини. Перша, це погана, це те, що Президент заветував законопроект за номером 2030, яким ми з вами звільняли від сплати сплати адміністративного збору при реєстрації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб-підприємців, що є особами з інвалідністю та осіб які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, а також внутрішньо переміщених осіб. Закон, якщо б його не заветував глава держави, надав би можливість найбільш незахищеним соціальним категоріям громадян здійснювати елементарні дії реєстраційні. Що дивує? Що хтось, підкреслюю, я не вірю що це Глава держави, хтось від імені Президента написав дві нісенітниці коли повертали цей законопроект в парламент. Перше, що в в разі прийняття буде створено підґрунтя для маніпуляцій і зловживань внаслідок яких зростуть витрати коштів платників податків. У другому абзаці, вочевидь забувши про цю страшилку, хтось від імені Глави держави пише, що що "закон непотрібен, взагалі видатків з Державного бюджету і не є настільки важливим". Шановні колеги, це те, що є не приємно. І ми знову так як сьогодні, Постанова про оголошення дня виборів Слава Богу знялась, сьогодні будемо голосувати Закон про підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, в тому числі водіння в нетверезому стані. Я хотів би сказати про інше, наступне, що фракція "Батьківщина" підтримає законопроект за номером 3486 і в разі непідтримання його, будемо голосувати за 3486-1, бо саме ці законопроекти стоять… Я бачу, що Геращенко з мотивів. Після цього переходимо до голосування, Геращенко Ірина Володимирівна, після цього переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали, будь ласка. Геращенко. влада програла боротьбу з пандемією, ми нагадаємо, що було виділено 64 мільярда гривень з платників податків на боротьбу з пандемією, з них вже половина розтрачена на, так званий, ремонт доріг, який відбувається часто без тендерів і став розпилом, а не ремонтом. Так само, сьогодні про те, що Україна знаходиться в червоній зоні по COVID, говорять наші іноземні колеги, партнери, сусіди, тому що недовіра йде до української статистики, тому що Україна залишається країною, де один з найнижчих у Європі іде тестування на COVID, а щоб провести тест, потрібно сплатити від 2 до 4 тисяч гривень і, звичайно, це є не по карману, не по кишені пересічному українцю. Хоча 64 мільярда гривень українців було виділено в тому числі і на це тестування. Так само, не відбувається і насправді страхування медиків, жоден з них не отримав виплати по, так званому, зараженню… Дякую. Переходимо до голосування, запросіть народних депутатів до зали. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов'язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (СOVID-19) (реєстраційний номер 3486) за основу. Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-319 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю), це повторне перше читання (реєстраційний номер 3012-2). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-254 Рішення прийнято. До слова запрошується голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Сольський Микола Тарасович. Дайте 4 хвилин, він і від авторів, і від комітету. Шановний головуючий, шановні колеги! На ваш розгляд внесено проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки 3012-2). Про що даний законопроект? У 90-х роках у нас відбувалося роздержавлення державних підприємств, в тому числі, колишніх колгоспів. Всі місцеві жителі, які працювали в цих колгоспах, ми говоримо про сільське населення, в абсолютній своїй більшості отримало частку (пай). Разом з тим близько 600 тисяч гектар – це землі, які залишилися у користуванні державних підприємств, і жителі цих громад землю не отримали. Які це підприємства? Це підприємства, які знаходяться в підпорядкуванні Міністерства АПК, такі, наприклад, як "Конярство України", "Ліктрави" і інші, це підприємства аграрної академії наук, це підприємства пенітенціарної служби, Міноборони, освіти і інших підприємств. Що відбувається в цих підприємствах? І це правда, що, на жаль, відсутність на законодавчому рівні законодавчих нормальних механізмів щодо здачі в оренду призводять до того, що де-факто ця земля передається в оренду, але по договорах, які мають ознаки оренди, але ховаються, наприклад, за договорами спільного сумісного обробітку або або подібні до цього схеми. Крім того, у всіх цих населених пунктах постійно відчувається запит, є мільйон звернень за останні 15-20 років щодо того, коли буде вирішуватися доля цих підприємств, щоб передбачена була можливість для тих місцевих працівників жителів і соцсфери також можливість отримати свою землю. Що передбачає цей закон? Закон передбачає можливість задоволення кожної з цих потреб. В який спосіб? Перше, до 40 процентів земель, які знаходяться в користуванні цих підприємств, при умові, що вони ідуть в приватизацію, розпайовуються між працівниками, колишніми працівниками, а також працівниками соцсфери, даних населених пунктів. Двадцять процентів земель передаються... розпайовуються як ОСГ учасникам бойових дій на сході, не менше 40 процентів передаються на аукціони як оренда. Це потворне перше читання, перший раз, коли ми з вами голосували, і цей закон був готовий в залі, відбулася одна суттєва зміна. Оскільки ми по земреформі заборонили продаж у власність державної землі, тому і в цьому законі ми скоригували норми в частині земель, які не передаються на розпайовку, передбачається можливість тільки здачі в оренду, а не відчуження, а саме, продажу. Прошу підтримати цей закон. Дякую.

Ковальчук Олександр Володимирович. Шановні колеги, прошу своїх колег з правлячої партії "Слуга народу" та інших колег в цьому залі відповідально віднестись до даного законопроекту і підтримати його, оскільки цей законопроект про те, що ми маємо передати І, як сказав доповідач, частина цих земель буде передана членам тих товариств і на місцині, частина – це воїни АТО, і частина піде у формі паїв в 2 гектари - я прошу зазначити також, що не більше 2 гектарів, і це звичайний розмір паю, - через прозорі аукціони. Тому звертаюсь до всіх колег про те, щоб підтримали даний законопроект в першому читанні. Дякую.

Доброго дня, шановний головуючий. Доброго дня, шановні депутати. Іван Чайківський, 165 виборчий округ, група "За майбутнє", "Партія "За майбутнє". Хочу сказати, що порядок паювання земель, переданих у колективну власність с/г підприємств і організацій від 08.08.1995 року, розділив аграріїв на дві категорії. Це категорія аграріїв, які працювали на землі і отримали свої паї, і практично вже 20 років отримують чесну орендну плату за ці паї. Сьогодні така орендна плата сягає біля 200 доларів за гектар. Але є ті самі сьогодні аграрії, які працюють в державних підприємствах, і на сьогоднішній день вони абсолютно нічого за це не отримують. Це своєрідна несправедливість. Тому законопроект 3012 якраз цю несправедливість, соціальну несправедливість, я б сказав, він ставить на свої місця. На нього сьогодні чекають десятки тисяч працівників аграрної галузі в державних підприємствах. Тому депутатська група "Партії "За майбутнє" буде підтримувати даний законопроект. І ми просимо своїх колег підтримати, тому що на цей законопроект чекають наші аграрії. Дякую. Дякую, шановний пане голово! Шановні народні депутати! І, що головне, шановні громадяни України! В свій час приймався закон щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, під номером 2178-10. І тоді наша фракція якраз заблокувала, з нашими партнерами, цей проект закону через кабальні норми, в тому числі і по концентрації землі, по землям державної власності і так далі. В результаті боротьби вилучили деякі норми. І Президент, треба йому віддати належне, зайняв принципову позицію. І у нас зменшили і концентрацію землі в одних руках з 200 тисяч до 100 гектарів. І, що головне, вилучили норму про землі, про продаж землі, що не підлягає приватизації, це державна і комунальна земля сільськогосподарського призначення. Але, що ми бачимо сьогодні? Цинізм парламенту вищої міри, тому що вноситься, під благим наміром, розпаювання землі сільськогосподарського призначення, фактично означає це її розпродаж. І ті 10,4 мільйони гектарів, що знаходяться в державній і комунальній власності, де-факто, з урахуванням 2178-10, де-факто означає продаж цих земельних ділянок. І ще один цинізм від нинішньої влади. Вони виявляється придумали як змусити громадян України продавати свої земельні ділянки. Вони проводять через фінансовий і податковий комітет норму, яка буде змушувати або ти будеш платити відповідну плату, або ти будеш продавати цю земельну ділянку. Я закликаю усіх не голосувати за цей проект закону, тому що право, світле право громадян володіти, купувати і продавати земельну ділянку зводиться до того, що одиниці лише мають 100 тисяч доларів,

Шановні колеги, дійсно як тут було вже сказано, до першого читання до цього закону є дуже багато зауважень, в тому числі у мене. Але будь-який закон до першого читання треба розглядати чи правильна чи вірна в ньому ідея. В цьому законі, дійсно, є хороша ідея яка каже про те, що робити з землею, яка залишається після приватизації державного підприємства в разі, якщо воно буде приватизоване. І цей закон, дійсно, він встановлює правильні і, мені здається, справедливі норми, що частково ця земля іде воїнам АТО, частково земля іде теперішнім колишнім співробітникам чи пенсіонерам, а частково земля передається в ОТГ, щоб вони могли її здавати в оренду, заробляти гроші і піднімати піднімати фінансову незалежність громади. Відповідно ідея правильна. Але, якщо подивитися деталі, я з тих народних депутатів, хто любе детально вичитувати закони і шукати можливі недоліки, тут дуже багато є різного виду недоліків. Наприклад, хто такі люди, які умовно, працівники, яким земля буде даватися? А якщо хтось всього 5 днів працює, чи йому буде даватись земля чи не буде? А якщо хтось пропрацював 10 років назад півроку, чи буде чи не буде йому земля надаватись? І так далі. І таких недоліків в цьому законі досить багато. Як ідею фракція "Голос" підтримає цей закон, але до другого читання ми будемо подавати значну кількість правок, щоб виправити ці недоліки, щоб зменшити корупційні ризики, які можуть потім виникнути, і щоб зробити так, щоб земля державних підприємств, дійсно, ішла громадянам і в громади, щоб вони могли на ній заробляти піднімаючи свою фінансову незалежність. Дякую за увагу. Шановні колеги, у нас справді лежать сотні звернень з Одещини, зі Львівщини, з Радехівського району, де люди просять усунути несправедливість, яку фактично нібито має усунути цей законопроект. І частково він справді це робить, але не до кінця. Не зовсім зрозумілим є визначення проектом відсоткове співвідношення земель, які передаються відповідним особам. Так проект передбачає передання в оренду на земельних торгах неменше 40 відсотків від загальної площі сільськогосподарських угідь. Однак працівникам від загальної площі сільськогосподарських угідь, що підлягають приватизації, а особам зі статусом учасника бойових дій до 20 відсотків. Такий розподіл може привести до того, що більшість земель будуть передаватися саме в оренду. Хоча метою законопроекту є гарантування прав працівників сільськогосподарських підприємств. В першому читанні ми голосуємо, до другого подаємо свої правки для того, щоб цей законопроект не став прихованою приватизацією землі. Дякую. Івченко Вадим Євгенович. Після цього переходимо до голосування. Запросіть… "Довіра". А хто з "Довіри"? У вас там 4 руки піднялись. Бачу. Івченко Вадим Євгенович. Чи отримують молоді фермери і молодь наша цю землю? Ні, не отримують. Не передбачено в цьому законі. Натомість в цьому законі передбачений деребан аграрних вузів. Чи отримують атошники, всі атошники землю в цьому законі? Ні. А хто буде визначати кращого атошника або ветерана антитерористичної операції? Чиновник. Колеги, цей законопроект сьогодні позбавить державу відповідної кількості землі. А люди будуть отримувати копійки, здаючи в оренду аграрним холдингам і латифундистам. В итоге земля перекочує від держави до аграрних холдингів і латифундистів. Ті, хто розуміють як буде відбуватися передача цієї землі, підписання договорів-оренди і реєстрація цих договорів-оренди, чітко розуміють, про що я говорю. Нічого з цього закону доброго для села не буде. Дякую. Дякую. Кучер Микола Іванович. Після цього голосуємо. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. 15:59:55 КУЧЕР М.І. Шановні колеги, я звертаюсь до всіх вас підтримати цей законопроект 3012-2. Законопроект прекрасний. Законопроект вирішує питання тієї соціальної несправедливості, яка була порушена 20 років назад. В кожного з вас є на округах державні підприємства, в яких не були розпайовані землі. Всі в районі отримали землі. 7 мільйонів людей мають паї, 200 чи 300 тисяч людей, які порушено право і не отримали Тому, я вважаю, що потрібно прийняти цей закон і цих 200-300 тисяч людей повинні отримати землю, разом з тим і землю повинні отримати і ті, хто працюють в соціальній сфері села. Ще раз закликаю підтримати правильний і розумний, і серйозний законопроект. Дякую. Дякую. Переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю) (реєстраційний номер 3012-2). Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

Це друге читання. Шановні колеги, є ті, хто будуть наполягати на правках, чи можемо голосувати? Голосуємо. Хто наполягає на правках? Ну, тоді підемо по таблиці. Хто наполягає? Колеги, хто буде наполягати на правках своїх? Щоб просто потім не добавлялось. Або ідемо по таблиці, або чітко зараз визначаємо. Королевська, Тимошенко, Івченко. Ні, тоді пішли по правкам, тому що... Ні, колеги, ви добавляєте руки, я ж не буду так запам'ятовувати вас усіх. Мінько, 1 правка. Не наполягає. Шахов. Не наполягає. Суркіс. Не наполягає. Фріс. Не наполягає. Горенюк. Не наполягає. Мандзій. Дануца, Гриб, Касай, Королевська, 15 правка. Ви на всіх будете наполягати? Шановні колеги! Ми зараз з вами розглядаємо чергову аферу щодо формування житлово-комунальних послуг. В той час, коли борги по житлово-комунальним послугам вже вийшли за всі адекватні межі в нашій країні, і кожна людина розуміє, що в людей немає грошей сплачувати ці заоблачні тарифи, на яких сьогодні наживаються мегакорпорації, а людям не знижують сьогодні тарифну політику, ви в той самий час ще хочете провадити нові формули як ще додатково людям нараховувати послуги, як ще підвищити людям тарифи. Тому "Опозиційна платформа – За життя" наполягає на тому, щоб терміново було розглянуте питання зниження тарифів та реструктуризації боргів. Дякую. Прошу поставити на підтвердження.

За-95 Рішення не прийнято. Наступна поправка.

Герус, 27 правка. Не буде. Мінько – не буде. 30 правка, Шахов. Не наполягає. 31-а, Мінько. Не наполягає. 33-я, Мінько. Не наполягає. 34-а. 35-а, Шахов. Будь ласка, Сергій Шахов, 35 поправка. Шановні колеги! Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Так як наші правки не підтримуються жодні, то треба все одно ставити їх на голосування і голосувати повністю як належне, і вичитувати їх. Це стосовно всіх тарифів. Скажіть, будь ласка, тільки приїхав з Луганщини, спілкувався ще раз хочу сказати в містах Лисичанську, Гірському, Щасті, Золотому, Попасній. Люди з чого повинні платити ці тарифи шалені, які будуть підвищуватися? З яких кишень їм доставати гроші, коли вони пусті і диряві, "повітря" в кишенях людей скоро зірве з влади кришу. Дякую. Сергій Шахов, депутатська група "Довіра", Луганщина. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Володимирович, тобто я не ставлю цю правку на голосування? Дякую.

Шановні колеги! Ми знову зараз не чуємо один одного, але дивіться, до чого призведе прийняття цього законопроекту. Ми всі пам'ятаємо з вами вибух газу Скільки людей було вбито. Хто поніс відповідальність? Поки що ніхто, але досій ще є питання, а хто ж ніс ту відповідальність за те, що сталося безпосередньо в буднику. Так ось зараз, якщо ми приймемо цей законопроект, то це призведе до того, що зразу відповідальність автоматично буде на власниках будинку. А ми ж з вами розуміємо, що якраз власник будинку нічого не розуміє, яким чином і в якому стані повинні знаходитися ті газові мережі і не тільки газові. Так ось ми і приведемо до того, що якраз скласти той контракт, договір підписати – це потребує від мешканців будинку ще додаткових строків. І поки що самого договору такого, його не розроблено НКРЕКП. Тобто зразу після прийняття цього законопроекту вони ще будуть складати, укладати ті договори і це займе десь 3-4 місяці і от якраз ці 3-4 місяці в будинках буде повний колапс, не буде зрозуміло, хто відповідає. І от якраз такі трагедії, які сталися в Києві, вони будуть на вашій совісті. То перед тим, як голосувати за цей законопроект, ви, будь ласка, подумайте. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету, будь ласка. Дуже дякую вам за вашу думку. Але ви зараз сказали, що буде колапс лише 3-4 місяці, але я вам хочу сказати, що колапс законодавчий вже є і на сьогоднішній день нема процедури як це законодавчо визначено. І якщо ми не хочемо більше цих трагічних випадків, то ми маємо зробити це і цей закон він дійсно регулює це питання щодо будинкових газових мереж, це дуже важливо. Дякую. Будь ласка, ви не наполягаєте на голосуванні? Я вам дав три хвилини, ми всі правки зняли. Дякую. Далі народний депутат Галушко 49-а. Не наполягає. Народна депутатка Піпа. Наполягає? Будь ласка, 50 поправка народна депутатка Піпа. 16:09:10 ПІПА Н.Р. У мене є 25 поправок, я прошу замінити їх на виступ 5 хвилин. ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте 5 хвилин, народна депутатка Піпа. Дорогі українці, шановні колеги, я сьогодні, прошу запам'ятати, що жодне ОСББ і жодна асоціація з ОСББ цей законопроект не підтримує. Я хочу зачитати пункти з відкритого їхнього листа, яким вони до нас всіх звертаються. Хочу нагадати також всім шановним колегам, що більше половини українців живе у багатоквартирних будинках України і звертатися до кожного мажоритарника, що вам повертатися на округ і відповідати людям чому ви підтримали цей законопроект? Що, які питання до нього має Асоціація ОСББ? 2458 мав би спростити порядок укладення договорів про надання комунальних послуг. Замість спрощення порядку укладення договорів про надання комунальних послуг, законопроект фактично позбавляє співвласників багатоквартирного будинку можливості самостійно ініціювати укладення договорів за найпопулярнішою моделлю – індивідуальним договором. Тобто фактично ми даємо цим законопроектом, якщо кожен, хто голосує за цей законопроект, дає відкат реформі ОСББ в Україні. Наступне, що він робить – він цей законопроект перекладає обов'язки операторів газорозподільних мереж на самих співвласників багатоквартирного будинку. Вони зараз не виконували на належному рівні, оператори. Цим законопроектом ми перекладаємо цю відповідальність на мешканців і на їхню безпеку в їхніх будинках і користування На засіданні профільного комітету всі правки, які подані Асоціацією ОСББ, були відхилені без належного пояснення, чому саме. Наступним пунктом, яким було, також звертає асоціація ОСББ на порушення, це те, що низка поправок з питань, які взагалі не виносилися на перше питання, а це порушення 116 статті Регламенту Верховної Ради України. І того ми як парламентарі не мали би взагалі допускати. вони пропонують, цей законопроект пропонує змусити співвласників багатоквартирних будинків, які вже самостійно оплатили встановлення будинкових лічильників тепла і води в своїх будинках, тепер оплатити за встановлення в будинках тих сусідів, які не захотіли цього зробити – це перекладання відповідальності з одних з одних власників на інших, що повністю не відповідає нормальному законотворенню в країні. Окрім того є питання до утримання прибудинкової території. Так знову ж таки перекладається все на ОСББ, вимагає від територіальних громад здійснення витрат щонайменше на 500 мільйонів гривень в масштабах всієї країни. Також на комітеті інтеграції з Європейським Союзом було розглянуто, що цей законопроект не можна голосувати в такому вигляді, і до другого читання мали провестися консультації і висновки Європейської комісії, адже в нас є попередня угода, що все, що стосується нашої співпраці, зокрема в газовій енергетичній сфері, ми узгоджуємо з Європейською комісією. Цього не було зроблено. Наступне, до чого ми звертаємося, наполягають ОСББ і я також, що це є законопроект, написаний під конкретних монополістів і лобіює не інтереси громадянина України і тих, хто є власниками своїх будинків, тобто кожного з нас, а лобіює інтереси великих монополістів. Я прошу кожного депутата замислитися: чи це ви обіцяли своїм виборцям і чи цього виборці і громадяни України хочуть. Дякую.

Законом 2189 було закладено, що договори треба робити з кожним співвласником багатоквартирного будинку в паперовому вигляді. Тобто це фінанси, ну, і ми рахувати це, це лягає більше 5 мільярдів гривень, ну, на бюджет нашої країни. І ми залучили тут, що договір робиться за спрощеною процедурою через оферту на сайті виконавця – це є перша теза, тобто ми спрощуємо і ми економимо кошти. Стосовно газу вже було тут вже сказано і стосовно лічильників. Треба сказати, що на сьогоднішній день 80 відсотків лічильників майже не встановлені для того, щоб вести учет... Дякую. Будь ласка, 51 правка, народний депутат Касай. Не наполягає. 52 правка народний депутат Бабенко. Не наполягає. Наполягає, да. Будь ласка, народний депутат Бабенко, 52 правка. Я не буду наполягати на подальших правках, але хочу звернутися до колег по залу ще раз. Асоціація ОСББ не підтримує даний законопроект, жодні правки не враховані взагалі без пояснення причин комітетом. Тому закликаю всіх колег сьогодні не підтримувати даний законопроект. Група "Довіра" не буде його підтримувати. Дякую.

54-а, народний депутат Мінько. Не наполягає. 55-а, народний депутат Горенюк. Не наполягає. Будь ласка. Який? Вашої правки немає тут зараз. Далі. 56-а, Касай. Не наполягає. 57-а, Шахов. Будь ласка. А! Касай наполягає. Будь ласка, Касай. Я ж даю Шахову. Будь ласка. Вельможний, да? Будь ласка, Вельможний. Вельможний, Луганщина, група "Довіра". Дякую авторам законопроекту, що прибрали правку зі змісту закону щодо проникнення до будинків, до мешканців. Але залишаються ті правки, які не врахували, які були подані нашою командою. А саме, це зміна процедури укладення договорів про надання комунальних послуг шляхом їх розміщення мережею Інтернет. Це не враховує низький рівень знань та навичок щодо користування комп'ютерною технікою серед осіб пенсійного віку. Крім того, наразі не на всій території України забезпечене покриття доступу в мережу Інтернет. Шахов неодноразово запрошував завітати до Луганщини та на власні очі подивитися, що в деяких містах не тільки немає Інтернету, а навіть немає мобільного зв'язку. Тому група "Довіра" не буде підтримувати даний законопроект і буде голосувати проти. Прошу підтримати нашу позицію. Сергій Вельможний, Луганщина, група "Довіра". Дякую. Далі. 60-а, Касай. Не наполягає. 61-а, Герус. Не наполягає. 62-а, Каптелов. Не наполягає. 64-а, Івченко. От ми дійшли до вас. Вадим Євгенович, наполягаєте?

Суть змін цього законопроекту в частині комерційного обліку така: перекласти всі ризики на самих споживачів, повернути виконавцям комунальних послуг корупційні можливості, ліквідувати прозорий контроль за здійсненням витрат на встановлення, обслуговування і заміну комерційного обліку. Друге. Наша правка по абонентській платі не пройшла. Тепер абонентську плату можуть нараховувати з урахуванням винагороди виконавців послуг. Наступне, колеги. Ця абонентська плата тепер вона не буде обмеженою. Тобто фактично ми тут не захищаємо споживачів комунальних послуг. Наступне, колеги. Ми залишили норму, де повністю органам уповноваженим по формуванню тарифів на транспортування постачання теплової енергії визначають особливості врахування в тарифах на теплову енергію. Тобто на споживача ми повністю залишаємо витрати на утримання обслуговування індивідуальних теплових пунктів. І наостанок, колеги. Ми повністю споживачам за їхній власний рахунок даємо, таке право як повірка. Хоча ми чітко розуміємо, що ця повірка лічильників має іти за рахунок абонентської плати тих, хто фактично займається постачанням відповідних послуг. Тому ці правки "Батьківщини" були відхилені. Залишена та редакція, яка залишена, про яку я сказав. І фактично цей законопроект всі ризики покладає на споживачів,

2189 довела цю нашу галузь до повного колапсу. І тому для того, щоб зробити саме цю форму закону, ми залучили всіх фахівців, Міністерство регіонального розвитку, повністю профільних галузей. зробили саме цю модель закону прозору. І дійсно, це ринок житлово-комунальних послуг. І тому я вас дуже прошу, щоб ви не вважали, що стосовно цієї моделі ми взяли і… сьогодні взяли закон до реальності, а не притягли реальність до закону. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 65 поправка, народний депутат Літвінов. Не наполягає.

Шановні колеги, з великою повагою, я прошу просто не перекидати, якщо є правка, швидко там: Шахов не буде свою правку ставити на підтвердження. Буду ставити на підтвердження і прошу проголосувати кожну мою правку, яку наша група "Довіра" внесла все ж таки в цей законопроект. Це дуже чутливо і важливо сьогодні для кожної людини, повірте повірте мені, не тільки на Луганщині, а по всій країні. Ми говоримо сьогодні за мережі, які належать і олігархічним силам, які хочуть скинути це на плечі людей. Може, і нормальне якесь зерно в цьому законопроекті, але подивіться, будь ласка, на всі правки, які ми вносимо. Їх, дійсно, треба ставити на підтвердження і проголосувати. Я прошу поставити цю правку і проголосувати за неї. Дякую. Дякую, Сергій Володимирович. Я ставлю на голосування 74 поправку народного депутата Шахова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Наполягаєте? Не наполягає. 76-а, Літвінов. Не наполягає. 80-а, Каптєлов. Не наполягає. 81-а, Суркіс.

Сергій Вельможний, Луганщина, група "Довіра". Як можна приймати цей закон без врахування висновку Головного юридичного управління, у якому зазначено, що частина норм цього закону не відповідає Конституції України і не узгоджений з іншими законами? Тому група "Довіра" і Луганщина проти цього закону. Дякую за увагу. Сергій Вельможний, Луганщина, група "Довіра". Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 86 поправку народного депутата Шахова і Вельможного, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Наступна поправка 89 Галушко. Не наполягає.

ми з вами дуже добре всі розуміємо, що цим законопроектом ми сьогодні тільки ще більш ускладнимо процедуру, як розрахунків тарифів так ще більш навантаження дамо на людей. Сьогодні на часі перед тим, як парламент піде на перерву, треба приймати рішення щодо скорочення та зменшення тарифів, треба сьогодні приймати рішення щодо реструктуризації боргів людей, треба терміново сьогодні приймати рішення щодо зміни субсидіальної політики. Тому що, люди, у нас сьогодні пенсія мінімальна 1 тисяча 712 гривень, в той час, коли людям платіжки приходять з більшою сумою, в той час, коли борги вже накопичені далі нікуди, коли людям сьогодні немає грошей, щоб вилікувати, щоб прогодувати своїх рідних та близьких. Ну навіщо ви створюєте ще більш скрутні умови? Тому "Опозиційна платформа – За життя" закликає парламент, закликає владу або приймати актуальні сьогодні питання та ті рішення, які очікує від нас країна, а це, в першу чергу, щодо житлово-комунальних послуг – це зменшення житлово-комунальних послуг, та збільшення соціальних стандартів перерахунок сьогодні та підняття пенсій, прожиткового мінімуму та інших сьогодні додаткових соціальних гарантій з боку держави. І тоді, коли людина отримає свою справедливу пенсію, отримає борги та можливість найти сьогодні робоче місце та заробітну плату, тоді тільки в неї будуть гроші, щоб сплачувати житлово-комунальні послуги. Тому ми вимагаємо сьогодні зменшувати житлово-комунальні послуги, збільшувати соціальні стандарти та підтримувати промисловість. Цей законопроект ми не підтримуємо. Дякую. Дякую. 108-а, Верещук. Не наполягає. 117-а, Шахов. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, до мене звертаються всі голови ОСББ з Луганської області з приводу того, щоб ми не підтримували цей законопроект. Він ставить в ступор всіх тих, хто сьогодні намагається щось зробити в житлово-комунальній сфері і все ж таки побудувати майбутнє в нашій державі. Тому що сьогодні, наприклад, господар, чи як його назвати, в Геокадастрі навіть не вирішує питання землі під будинком. Далі. Давайте подивимося, про що ми сьогодні говоримо – про оплату за труби, які сьогодні як трупи практично в руках олігархічних груп. люди повинні на свій хребет взяти цю комунальну сферу і утримувати її. Треба привести її спочатку в порядок, а потім вже говорити про те, щоби віддати її людям. Ставиться на голосування 117 поправка народних депутатів Шахова і Вельможного. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Просимо нам дати 2 хвилини, і ми знімемо правки, тому що все одно вони не проходять. А група "Довіра" не буде підтримувати цей законопроект в такому вигляді, який він є. Шановні колеги, ми вимагаємо повністю взяти під контроль і аудит все житлово-комунальне господарство в нашій державі, перевірити всі будинки, "хрущевки", в якому вони знаходяться стані, в якому вони сьогодні знаходяться не тільки, і ще раз хочу сказати, в Луганській і Донецькій областях, а у всій державі, як люди можуть жити в таких будинках і керувати таким будинком. Люди не хочуть навіть приходити в ОСББ, тому що навантаження величезне на ремонти цих будинків. І ще хочуть скинути на них повністю і труби, і підвали, і дахи, які не ремонтувалися. цій ситуації ми не підтримуємо в такому вигляді законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на 123 поправці, на голосуванні? Не наполягаєте. Да, дякую. Далі в нас: Піпа, Каптєлов, Дирдін, Фріс, Лабазюк, Дануца.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 (реєстраційний номер 2458). Будь ласка, запросіть народних депутатів, підготуйтесь до голосування.

Ставлю на голосування. Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-212 Рішення не прийнято. Шановні колеги, почекайте, не так швидко. Ставлю на голосування пропозицію про повернення комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг (реєстраційний номер 2458). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

вам до розгляду запропонований проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (реєстраційний номер 3199). Нам необхідно включити це питання в порядок денний сесії. Для цього необхідно 226 голосів підтримки народних депутатів України. Прошу підтримати та проголосувати.

За-256 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-255 Рішення прийнято. До слова запрошується член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Камельчук Юрій Олександрович. Дайте 4 хвилини і від авторів і від комітету. Але так, щоб ви вклалися, будь ласка. Юрій Камельчук, 124 виборчий округ. Шановні колеги, шановний Дмитро Олександрович! До вашої уваги законопроект 3199 про про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії". За останні роки в Україні спостерігається різке погіршення балансу вироблення та споживання електроенергії, особливо негативно ця ситуація вплинула на атомний сегмент, великий профіцит та зупинка блоків. Державі такі рішення обходяться мільярдними збитками, а один з найбільших виробників електроенергії "Енергоатом" може стати фактично банкрутом. Додатковий фактор – надшвидкий ріст генеруючих потужностей альтернативної альтернативної енергетики, який погіршує ситуацію з профіцитом електричної енергії та збалансованістю єдиної енергетичної системи України. При незмінному рівні споживання в країні, зростаючий обсяг електроенергії вироблений з альтернативних джерел, витісняє інші види електричної енергії. Таке витіснення здійснюється насамперед за рахунок електричної енергії виробленої АЕС. Окрім системної недозавантаженості АЕС існують значні проблеми з доступністю підключення до АЕС нових потужних споживачів. Чи не єдиним рішенням таких проблем є створення потужних енергоємних та інноваційних споживачів, які зможуть забезпечити сталий попит для додаткового виробництва електричної енергії. Сьогодні ми розглядаємо законопроект 3199, який передбачає можливість "Енергоатому", за рішенням уряду, укладати довгострокові контракти під інноваційні енергоємні проекти. Законопроект цей погоджено з профільним міністерством, "Енергоатомом", "Укренерго" та НКРЕКП. НАЕК "Енергоатом" отримає можливість реалізовувати тільки профіцитний обсяг електроенергії та тільки споживачам, які створюють нові виробництва і є кінцевими споживачами. Ціна продажу такого обсягу електричної енергії визначається за результатом аукціону, при цьому мінімальна стартова ціна продажу такого обсягу електричної енергії встановлюється регулятором. На Кабінет Міністрів України покладена відповідальність за контроль відповідності підприємствами-споживачами всіх критеріїв, які позначені в законопроекті 3199. Законодавча ініціатива проекту 3199 полягає в тому, щоб дати можливість державним підприємствам, а також господарським товариствам, частка держави в статутному капіталі яких становить та більше, за рішенням Кабінету Міністрів продавати вироблену ними електроенергію за довгостроковими двосторонніми договорами, не менше 5 років, до речі, на спеціальних електронних аукціонах виключно кінцевим споживачам. Такі споживачі мають відповідати наступним критеріям. Сукупна проектна потужність електроустановок яких складає 100 мегават та вище, умови споживання таких об’єктів відрізняються сталим споживанням, прогнозованістю та мінімальним ризиком небалансу. Господарська діяльність таких підприємств не пов'язана з викидами парникових газів. Побудова великих технопарків, що є світовим трендом, дозволить поступово диверсифікувати економіку України, зробити її більш інноваційною та сучасною. Інвестиції в будівництво технопарку і установка обчислювального обладнання потужністю 500 мегават складують не менше ніж 700 мільйонів доларів. І великі компанії уже готові до таких інвестицій, тільки одна компанія Google офіційно повідомила, що протягом наступних кількох років інвестує 3 мільярди євро в європейські дата-центри. Для "Енергоатому" це мільярди гривень додаткового доходу. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 25 червня 2020 року розглянув доопрацьований законопроект і рекомендував Верховній Раді за результатами розгляду прийняти його в першому читанні та за основу. Головне науково-експертне управління в своєму висновку від 24 червня 2020 року висловило низку зауважень до поданого законопроекту. Разом з тим, я пропоную підтримати рішення Комітету з питань енергетики і підтримати законопроект 3199 (доопрацьований), прийняти його в першому читанні за основу. Дякую. Це було риторичне питання. Я бачу відповідь у ваших очах. Цабаль Володимир Володимирович.

Шановні колеги, доброго дня! Не можу не почати, напевно, не із законопроекту, а з того, як проходив у нас сьогодні день. Пан Президент дуже терміново скликає позачергове засідання, в якому два питання одразу були відкликані, а три сьогодні не підтримав цей парламент. В мене питання: або в нас щось пішло не так з плануванням, або не треба було влаштовувати цей цирк, і можна було зробити в нормальному режимі, тим більше, якщо б ми не зайшли так довго в гральний бізнес. А тепер до законопроекту. Давайте я дуже просто поясню, про що цей законопроект. У нас головна стратегія енергетичного сектору – це по факту зробити так, щоб воно приносило користь державі і екології. Цей законопроект говорить зовсім про інше. Він говорить про те, що атомна електроенергія, яка вона є надлишковою, вона може використовуватися для інших цілей. автори законопроекту десь праві. Але давайте згадаємо, яке обурення викликала новина, коли виконуюча обов'язки пані Буславець заявила, що електроенергію, яка є найдешевша, а саме атомна електроенергія, можна використовувати для майнінгу біткоїну, і цей законопроект саме про це. Тому виходячи із логіки і стратегічного бачення, наша фракція не буде підтримувати цей законопроект. І закінчуючи свою промову, я хочу знову ж таки спитати. Колеги, ми голосуємо його сьогодні тільки за основу для того, щоб у нас колись з'явився там майнінг. Невже це було надважливіше питання, яке важливіше питань про повені, важливіше постанови про Майдан та інші речі, що треба було так терміново вносити? Але це, напевно, питання не до нас, а до тих планувальників, які в Офісі Президента готували цей лист. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат Дануца Олександр Анатолійович, фракція політичної партії "Слуга народу".

Тому я прошу прийняти і підтримати цей законопроект, принаймні, в першому читанні. Внести поправки. Він надзвичайно важливий для нашої країни. Дякую за увагу.

різні дива я бачив. Але ж так треба було допрацюватись, щоб сьогодні був законопроект в захист атомної енергетики, яка банкрутує. Люди добрые, как может атомная энергетика обанкротиться? Я не могу этого понять ни на каком языке. Я хочу зараз вам сказати, люди добрі, всюди в світі атомна енергетика є найбільш ефективною з точки зору прибутку для держави. Тільки у нас вона на протязі цього року стала збитковою і іде до банкрутства. А може це банкрутство не атомної енергетики? Може це банкрутство "зеленої" влади? Ви знаєте мені кажется уже кнопочку зеленую в черный колір потрібно перефарбувати, тому що ви дискредитували вже зелений колір в принципі. Тому те за що ви голосуєте має бути чорною кнопкою в залі. І в який спосіб ви хочете захистити енергетику? Піднявши тарифи на 54 відсотки для промисловості з 1 серпня? І навіть ці гроші підуть не генерації, а кудись там на якихсь посередників. І, що ви хочете, який стимул в цьому законі передбачається? Виробництво, увага, біткоїнів. Біткоїн спасет страну и энергетику атомную! Люди добрі, розум у вас є? Відповідальність у вас є? Люди зараз дивляться і задають питання, а хто заплатить за этот банкет? От саме ті, у кого діти недолугі, тобто наші українці, як дехто тут говорить, будуть платити за сьогоднішнє ваше новаторство. Цей закон антинародний, проти людей, проти дітей, проти України. Хочете підтримати енергетику - не крадіть. Дякую за увагу. Більше ніхто не бажає виступити? Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Зараз виступає Скороход Анна Костянтинівна, після цього переходимо до голосування. Шановні колеги, я хочу звернути увагу, що даний законопроект ніяким чином не впливає на тарифи для населення або для промисловості. Цей законопроект покликаний на те, щоб профіцитна електроенергія, яка у нас існує на сьогоднішній день, використовувалася, і ми, навпаки, могли залучити нового споживача в Україні. Тому, будь ласка, я прошу всіх не маніпулювати і, навпаки, підтримати даний законопроект. Дякую. Дякую. Готові голосувати? Будь ласка, займіть свої місця. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (реєстраційний номер 3199). Готові голосувати?

Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-242 Рішення прийнято. По фракціям покажіть. Наступне питання порядку денного – це питання (реєстраційний номер 3719, 3719-1, 3719-2) проект Закону про внесення змін до пункту 3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі. Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-259 Рішення прийнято. Обговорення необхідне, да? Можемо голосувати? Добре. Можемо голосувати. Ставлю на голосування пропозицію… Ще раз, можемо, ні? Всі згодні? Наталія Юріївна? Одне питання – за основу і в цілому готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до пункту 3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі (реєстраційний номер 3719). Прошу підтримати та проголосувати. на голосування… Почекайте. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до пункту 3 розділу Х "Перехідні (реєстраційний номер 3719). Прошу підтримати та проголосувати. Тут немає з мотивів. Тут не можна виступити. Немає з процедури під час голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-323 Рішення прийнято. Дякую. Закон прийнятий в цілому. Крайнє питання порядку денного сьогоднішнього позачергового засідання – це проект Закону про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (реєстраційний номер 3815). Можемо без обговорення?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

За-346 Рішення прийнято. Шановні колеги, будь ласка, не розходьтеся, зараз у нас ще одне позачергове засідання, одне питання. Ми проговорювали це з керівниками депутатських фракцій та груп. Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим.